Ampak če gledam to časovnico, ki je bila sprejeta na kolegiju, je vse tako, kot so se dogovorili. In če je nekomu težava se en dan oziroma 10, 12 ur pogovarjati o tem, kako bomo zapravili preko 30 milijard, potem se sprašujem, zakaj smo tukaj. Naša naloga je, da temeljito predebatiramo dva proračuna in da se na koncu odločimo. Če vi mislite, da pač vi proračun predlagate in da je to dovolj, da mi pač nimamo pravice diskutirati, potem imamo težave že v osnovi z demokracijo, ampak bom tukaj zaključil, tako da ne bo preveč vznemirjenja, kar se tega tiče.

kaj bo v Sloveniji boljše? Berem oziroma sekretarko povzemajo, da sta oba proračuna razvojno naravnana, in mene zdaj zanima, kaj bo v Sloveniji boljše po letu 2025, kaj bosta ta dva proračuna doprinesla k razvoju Slovenije. Bom rekel tako, en tak splošen odgovor bi rad glede tega, ker imam pač določene pomisleke. Veliko je bilo govora o gospodarstvu in s strani koalicije slišati, kot da si mi izmišljujemo, da je gospodarstvo nezadovoljno, ampak jaz verjamem, da vi tudi berete medije, da dnevno spremljate, kaj se dogaja. Eminentni slovenski gospodarstveniki niso zadovoljni s trenutno situacijo. To je dejstvo. Jaz mislim, da s tem ne more nobeden operirati. In zato me zanima, kar se tiče proračuna, prej smo govorili o proračunu 2024, zdaj smo v 2025, danes berem, da je SPIRIT zaradi zmanjšanja sredstev za spodbude in novonastala podjetja preklical štiri že odprte razpise. Se pravi, mi smo lani iz tega naslova milijoni, preko 12 milijonov evrov smo dali za ta namen, letos sicer z razlogom, ker naj bi ta postavka padla ven iz načrta za okrevanje, tega denarja naj ne bi več toliko bilo in jim bomo dali samo za naslednje leto pa za 2025 po 600 tisoč evrov. Ampak mene zanima, ali je kdo ocenil teh 12 milijonov. Kaj je teh 12 milijonov prineslo, koliko podjetij je bilo ustanovljenih, koliko je bilo iz tega naslova zaposlenih, koliko je bilo raznih davkov pobranih? Ker jaz se bojim, mislim, to zame ne more biti argument, da če izpade iz načrta za okrevanje, zdaj pač tega se ne gremo več. Zame je bistven namen. Kaj je bil namen, oziroma kakšen je bil izplen te postavke in da jo tako črtamo za dve leti s čisto mirno vestjo? vestjo? Kar se tiče po eni strani, kot sem že prej omenil, gospodarstveniki bentijo nad trenutno situacijo, po drugi strani tudi stalno opozarjamo glede davkov. Prej smo slišali, kaj je Slovenska demokratska stranka naredila za malega človeka, od gospe, ki je lani pritisnila oziroma od kolegice, ki je lani pritisnila za, ko ste ukinili mini davčno reformo, jutri bo pritisnila za, ko ne boste potrdili 100 % usklajevanja socialnih transferjev, nam pa očitate, kaj je Slovenska demokratska stranka naredila za malega človeka. Glejte, zdaj je na vas, da vi naredite nekaj za malega človeka. In teh 30 %, ki tam zmanjka, pri vseh teh silnih milijardah in milijonih, tukaj se pogovarjamo o nekaj milijonih, mislim, naredite nekaj za malega človeka. Ker če kje, potem pri socialnih transferjih govorimo o malem človeku. ker je bilo veliko govora o davkih in tudi sploh na Odboru za finance ste zelo izpostavljali Avstrijo, kako je zelo obdavčena, ampak je prej kolega Tanko že malo Tanko že malo pojasnil, da ni logike, zakaj bi naši čezmejni dnevni migranti plačevali dodatno dohodnino pri nas, če bi bila Avstrija, kar se tiče dela, tako zelo obdavčena. In sem šel potem malo pogledat te številke,

To je dejansko davčna stopnja za malega človeka, o katerem je toliko govora. Pri nas je do 8 tisoč 755 davčna stopnja 16 %.

ljudje ne bi zastonj hodili delat v drugo državo, če tam ne bi bilo nekaj bolje. Pustimo to, da je Avstrija, mislim, da na drugem ali tretjem mestu kot najbolj zaželena država na svetu, kjer bi kjer bi ljudje radi živeli, pa itak smo jo vsi obiskali, pa vemo, da je urejena država, ampak bistvo je pa to, da se ljudje se izseljujejo iz Slovenije, tem se tudi na odboru že kar nekaj razpravljal. Dnevnih migrantov imamo veliko. In kaj bomo mi v sklopu teh proračunov naredili, da bomo ta negativen trend ohranili? Govora je bilo prej tudi o stanovanjih. Berem, da je v mesecu oktobru

Veliko govorimo o skladnem razvoju države, ampak naredimo pa bore malo. Mislim, pa ne bom spet o prometu, ker to je en pokazatelj, zakaj se vse zabije v Ljubljani, zato ker gredo vsi v Ljubljano, ampak tudi kar se tiče proračuna, smo že itak v stališču omenili, vi za naslednji dve leti namenjate, prvič, manj denarja za lokalno razvojno infrastrukturo, za sam regionalni razvoj, pa če je bila ocena 23 milijonov, dobrih 23 milijonov, zdaj za 2024 se sicer malo dviguje, za 2025 pa pade na 10. Mislim, eden od ciljev bi moral biti skladen regionalni razvoj in tukaj bi dejansko morali tudi skozi proračun narediti neke premisleke, kaj dejansko mi želimo.

da se razmišlja oziroma da Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja zakon, po katerem naj bi, bom rekel po domače, ukinili Airbnb, Booking in podobne zadeve. Se pravi, ne bi smel oziroma če bi hotel dodajati svoje stanovanje, bi ga moral registrirati kot gostinski objekt in tako naprej, drugega stanovanja kao ne bi smel oddajati. Glejte, govorim o tem, kar sem vas na začetku vprašal, kaj pričakujemo v letu 2025. Vsi tukaj prisotni, verjamem, smo že kaj potovali po svetu, pa smo koristili te rešitve od Bookinga in podobno. Tukaj ne gre zgolj samo za nastanitev, ti se odločiš za ta način potovanja, bolj ti je všeč, namesto, da si v hotelu, da si v nekem stanovanju, nekam greš in tam nekaj zapraviš in to ni samo,

večje privatne zadeve funkcionirati, če je to stvar, ki funkcionira po celem svetu, in zdaj bomo mi to ukinili. v glavnem o stvareh, ki jih počnete, in tudi o tema dvema proračunoma jaz nisem prepričan, da je to res tako razvojno, kot nas skušate prepričati. Mi smo pač do tega kritični in do tega imamo pravico in zato imamo tudi namenjen čas, tako da jaz iz tega vidika ne vidim nobene težave, še kakšno dobro uro bomo zdržali, pa bomo šli domov, če ne bo prej konec.

dejansko dodatna razvojna vrednost teh dveh proračunov za življenje Slovencev in Slovenk v naslednjih letih? Hvala.

ne. Strinjam se, proračun je zagotovo dokument, ki terja svoj čas. Veliko časa smo mu namenili in namenili mu bomo še toliko časa, kot je potrebno. Tako da ni potrebno na drugi strani govoriti, da mi ne želimo o tem govoriti. Malce težko danes poslušam te žalitve v smislu, da vas ni sram, kako ste nesposobni, kako rušite sistem. In to pravite vi, ki ste v tej vladi že 30 let in ste sprejeli vse te silne zakone, ki nam so dobesedno zaklenili državo in nam hromijo življenje. In mi jih moramo spremeniti. Določene moramo spremeniti tudi zato, da bomo omogočili vzdržnost proračuna. Pravite, da naša poslanka palamudi, vi pa razpravljate. Z naše strani nikoli ne pridejo take pripombe. Pravite, pametni pristopi, pametni zakoni, ampak tudi vaši niso bili najbolj pametni, žal res ne, ker so se ljudje na podlagi tega odločili tako, kot so se na volitvah. Ja, mogoče bi morali začeti malce širše tu razmišljati in razmišljati v smislu, da smo sami sebi postali največji sovražnik tukaj notri, da zaviramo svoj razvoj in tudi finančno se tako hromi državo. V naši Sloveniji si pač želijo nekateri samo eno, izključno eno, to je vladati. In če ne vladajo, potem je treba uničiti vse, kar nekdo naredi dobrega. Glede zdravstvene blagajne, ko smo prej govorili, kaj se bo financiralo. Že pred korono, se pravi pred letom 2021, je iz proračuna na ZZZS šlo cirka 100 milijonov. Med korono je državni proračun zagotavljal vse z epidemijo povezane odhodke, to pomeni, v letu 2021 se je za zdravstvo iz državnega proračuna v zdravstveno blagajno transferiralo 180 milijonov, 230 milijonov, letos že preko 300 milijonov. Ocena za leto 2024 je res 420 milijonov tudi zaradi teh dodatnih 140 milijonov dopolnilnega. Zakaj pa je bilo dopolnilno zdravstveno preneseno na proračun? Ker so zavarovalnice želele zvišati premijo. In to smo preprečili, da se to naloži direktno ljudem. In pa tudi vem, da se plan dela na podlagi realnih številk in te številke so dobili iz zavarovalnic, ki trenutno take številke izkazujejo. Verjamem pa, da bodo dejanski stroški zdaj manjši, kot so bili na Vzajemni, in bomo videli, kako realen je ta znesek. V proračunu leta 2025 dodatno financiranje iz proračuna v ZZZS ni predvideno, ker se bo na področju zdravstva še veliko spreminjalo. Ravno danes je ministrica za zdravstvo predstavila nove ukrepe za zmanjšanje čakalnih vrst. In recimo, tudi Švedska, ki nam je vzor, celotni Evropski uniji, pa naj bo to po socialnih pravicah pa tudi davščinah, ima popolnoma iste težave, kot jih imamo mi – ta velik razkorak med javnim in privatnim zdravstvom in dejstvom, da je vedno več zdravstva v privatnih rokah in je finančno težko dosegljivo za široke množice ljudi. Hvala vam, minister Boštjančič, za novico Evropske komisije o slovenskem proračunskem načrtu. Ker sem človek, ki finance visoko cenim in spoštujem, me zelo veseli, da je bil ta proračun ocenjen kot bolj zgleden, kar je precej drugače, kot ga je ocenil Fiskalni svet. To mi je zelo zanimivo. Prav rada bi slišala, kaj je tisto, zaradi česar so ga ocenili kot bolj zglednega, in želela bi videti tudi primerjavo z ocenami, kako slab je, kot je ocenil Fiskalni svet. Bi bilo zanimivo slišati ta dejstva. Glede davčne politike bi dodala samo še to – če bi prejšnja vlada ustvarjala manjše primanjkljaje, bi lahko vaša sprememba dohodnine tudi ostala, tako pa ste vseeno dve leti zapravljali, preplačevali maske, izplačevali nepotrebne covid dodatke. Zato pa ste sprejeli svojo dohodnino, novelo na koncu, ker bi se sicer v vašem mandatu prikazal še večji primanjkljaj. za ta dolg poleg tega današnjega, ki je nastal resnično zaradi energetske krize in poplav, bi se Slovenija pač morala še dodatno zadolžiti po sedanjih višjih obrestnih merah. Nas niso čakali enostavni izzivi ob vstopu v to hišo, prazna blagajna, sprejeti zakoni na hitro brez denarnega vira, kot na primer vaš zakon dolgotrajne oskrbe. Prav tako je bilo potrebno popraviti dohodninsko novelo, ki ste jo sprejeli tik pred izstopom z vlade, ker če ne, bi bilo vsako leto še dodatnih 240 milijonov primanjkljaja. Glede DDPO – splošna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji znaša 19 %. Ker pa imamo dobre davčne olajšave lahko podjetja plačajo manj, nominalno ga plačujejo 15 %. In ne boste me prepričali, tudi z navedbo podjetij v tem prostoru ne, sem vmes pogledala vsa poslovna poročila podjetja, ki ste ga navedli, in to podjetje ima v Sloveniji osem podjetij. dokler ima nekdo osem podjetij in na vseh dosega dobre rezultate, zelo dobre rezultate, sploh na nivoju holdinga, očitno ni tako hudo. Prav tako so podjetja, ki z uspešnim slalomiranjem po davčnih olajšavah plačujejo celo minimalni procent davka. Eno tako veliko podjetje vsi poznamo v jeklarstvu, ki je pri cirka 50 milijonih evrov dobička plačalo samo 1,6 % davka na dohodek pravnih oseb. Prav tako bi želela poudariti, da davčni položaj Slovenije ni tako slab, kot ga poskušate predstaviti. Vse to se da izmeriti. In sem že povedala, da mednarodni indeks davčne konkurenčnosti, ki meri stopnjo, do katere davčni sistemi 38 držav OECD spodbujajo konkurenčnost z nizkimi davčnimi obremenitvami poslovnih naložb in nevtralnostjo z dobro strukturiranim davčnim zakonikom, kaže, da je Slovenija 16. Mi imamo največjo težavo z dolgimi sodnimi postopki in gradbenimi dovoljenji, kar se tiče konkurenčnosti. Glede tega smo država, zaprta za tuje investitorje že več desetletij, ne zdaj leto in pol. Morda naključno, morda pa tudi ne, morda je pa komu ustrezalo, da smo ostali nekako žep Evrope. Glede inflacije – zdaj gospoda Reberška, ki je prišel povedat svoj govor, ni pa tudi v soboto ga ni bilo, smo tukaj že veliko govorili in ne bom več vsega ponavljala. Bom pa za njega ponovila samo to: Slovenija je izkazovala najvišjo medletno rast plač v Evropski uniji, kar je 13,5 % povprečje dviga plač, v evropski pa je 5,4 %. Torej ima Slovenija trenutno rast plač nad rastjo inflacije, tako da se kupna moč prebivalstva ohranja. Inflacija je bila lani oktobra 10,3 %, sedaj je, 6,8 %, kar kaže trend upada. Analize kažejo, da bo bruto BDP v Sloveniji višji, kot je povprečje Evropske unije, in da bo inflacija na koncu 2024 nekje pod 4 %, ob koncu leta 2025 pa 2 do 3 %. Glede obdavčitve bank je prav, da bo. Naj banke pomagajo proračunu, tudi ljudje so bankam pomagali iz proračuna, ko se je krpala bančna luknja, za katero vsi vemo, da bi se lahko financirala tudi drugače. Države, ki so jo financirale iz evropskih skladov, so to lažje uredile kot mi, ki smo jo financirali iz proračuna. Ravno danes je bilo objavljeno s strani Banke Slovenije, da so do konca letošnjega septembra banke ustvarile kar 819 milijonov evrov dobička pred davki, kar je 123 % več kot v lanskem obdobju. Čisti dobiček je znašal 713 milijonov in je bil višji za 120 % glede na lanskega. No, zdaj mi pa povejte, ali bodo imele banke pri teh rezultatih razlog, da bi prenesle strošek obdavčitve na komitenta. Ja, mislim, da ga nimajo. Glede zagovornika bi tudi samo to povedala – leta 2017, ko se je ta zadeva ustanovila, so bili tam trije ljudje in je bilo sredstev za 225 tisoč, leta 2019 je bilo že 19 ljudi in 1 milijon, leta 2022 25 ljudi, ne bom vseh letnic brala, leta 2023 zaposluje 29 ljudi, na voljo 2,1 milijon, do zdaj so porabili 1,3 milijona. Za leto 2024 zahteva 1,74 milijon, kar je 19 % več, kot je zdajšnja poraba. Za primerjavo bi podala samo Fiskalni svet, ki je bil tudi ustanovljen leta 2017. Ima zaposlene 4 ljudi vseskozi in ves čas delajo in imajo tam okrog 500 tisoč letno. Morda pa gre tukaj za boljšo optimizacijo, za organizacijo dela. Potem pravim, da bi morali tukaj začeti razmišljati širše, da ne bomo sami sebi več največji sovražnik. Govorite, da ne verjamete napovedim, da proračun ni sestavljen, kot je treba, da zahtevate stabilno davčno politiko. Danes žal ni nič stabilno. Priča smo krizam, globalnim spremembam v svetu, celotna politika Evrope je daleč od tega, kot je bila leto nazaj, dve leti nazaj, in konkurenčno območje Evropske unije še zdaleč ni primerljivo z azijskimi in latinskoameriškimi državami. Pa vseeno glede gospodarske rasti položaj Slovenije ni tako slab, kot ga želite predstaviti. Slišali smo, da imamo dodano vrednost na zaposlenega 57 tisoč evrov. Analize kažejo, da bo BDP letos višji. Bruselj je napovedal gospodarsko rast Evropske unije za leto 2023 v višini 0,6 %, v letu 2024 1,2 %, v letu 2025 pa 1,6 %. Za Slovenijo pa Bruselj napoveduje, se pravi Evropska unija, 1,3 % rast za leto 2023, za prihodnje leto 2 %, v letu 2025 pa naj bi bila gospodarska rast 2,7 %. Torej ni tako slabo. Ne vidijo nas zunaj tako kot doma. Mislim, da gremo po pravi poti naprej, vezano na težke situacije povsod po svetu. Zaradi teh dejstev bom proračun leta 2025 tudi podprla. Želela bi pa dodati tudi nekaj glede Airbnb. Nihče tega ne bo ukinil. To je pa področje, za katerega menim, da ga je treba urediti. V Italiji so ravno uvedli ukrepe na tem področju, po katerih, mislim, bi se morali zgledovati. Hvala lepa. Hvala. Replika. Kolega Černač, izvoli. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Eno področje je bilo s strani kolegice omenjeno, o katerem sem jaz govoril, in to je sprememba Zakona o dohodnini v mandatu prejšnje vlade, ker očitno, ali me ni poslušal ali pa ni razumela, kaj sem želel povedati. Rečeno je bilo z njene strani, da je bilo to sprejeto na koncu mandata zaradi tega, ker bi drugače bil primanjkljaj v proračunu še višji in bi znašal 240 milijonov. Če pogledate številke zaključnega računa za leto 2022, na katero se ta nižja obdavčitev plač našega zakona, ki ste ga potem kasneje odpravili, nanaša, boste videli, da je prišlo v letu 2022, ne 240 milijonov manj na račun tega zakona, ampak 50 milijonov iz naslova dohodnine več. In sem tudi povedal zakaj, zaradi tega, ker je bila zaposlitev izjemno visoka, več ljudi je pač delalo in zaradi tega je prišlo tudi več in pri davčni politiki je tako, da je potrebno tehtati med zategovanjem in med sproščanjem do take mere, da ne ubiješ gospodarskih aktivnosti in vsega ostalega. Tako da, to ne drži. Ta sprememba Zakona o dohodnini, ki je bila sprejeta v času prejšnje vlade, bi omogočila v tem obdobju štirih let, da bi ljudje dobili višje dohodke, da bi jim na koncu ostala ena plača več, proračun pa ne bi zaradi tega beležil nič manj prihodkov, seveda ob teh predpostavkah visoke zaposlenosti, ki še danes traja. In drugo, ne drži, da je bilo to sprejeto čisto ob izteku mandata zaradi tega, ker bi to tako želeli, ampak ni bilo sprejeto prej, zaradi tega, ker je Levica napovedala takrat, da bo na ta zakon sprožila referendum, s tem so se ti postopki zamaknili. Po tistem, ko smo povedali, da ni problem, pojdimo na referendum, pa vprašajmo ljudi, ali se s tem strinjajo, kar predlagamo, ali ne, so pa to zahtevo umaknili in zaradi tega je bil zakon sprejet tik pred iztekom mandata, drugače bi bil sprejet vsaj pol leta prej. Hvala. Besedo je želel minister za finance, gospod Klemen Boštjančič. Izvoli. KLEMEN Predvsem bi odgovoril, ker sem bil dvakrat izzvan, vsaj tako sem razumel, s strani poslanca Gladka, na vprašanje, iz kje se vidi razvojna naravnanost proračunov. Kot sem razumel, so sicer deloma že danes dopoldne moji kolegi to pojasnjevali, ampak ne glede na to, vidi se predvsem v sredstvih, namenjenih investicijam, in sredstvih, namenjenih znanosti.

torej sofinanciranje preobrazbe slovenske avtomobilske industrije, proizvodnja ključnih komponent v Sloveniji, predvsem preobrazbe v smislu zagotavljanja oziroma proizvodnje komponent za električna vozila. To je večletni projekt, kateremu se bo letno, recimo, samo v naslednjem letu in kasneje, namenjalo več kot 30 milijonov evrov. Naprej je sofinanciranje investicij v biotehnologijo, danes že omenjena investicija v Lek, kjer imamo vrhunsko znanje in kompetence. Sofinanciranje iz integralnega proračuna preobrazbi gospodarstva samo v naslednjem letu več kot 60 milijonov. Koriščenje sredstev NOO, spet za preobrazbo gospodarstva, 130 milijonov samo v naslednjem letu. Koriščenje kohezije za preobrazbo gospodarstva, tudi iz tega naslova približno 130 milijonov letno.

je eden bolj tečnih ministrov, v pozitivnem smislu – izrazito predvsem v tem delu glede znanosti, kako zagotavljati, na kakšen način, od kje sredstva, torej usklajevanje interesov, potreb, področij dela gospodarstva in znanosti, kako uskladiti razpise SRIP, strateških razvojno-investicijskih partnerstev. Pogovarjamo se tudi o ustanovitvi sklada zagonskega kapitala za ta zagonska podjetja, dostop do vrhunske raziskovalne opreme in tako naprej. Ampak najbolj povedne so pa seveda številke, kot sem že na Odboru za finance povedal, kar se tiče investicij. Bom samo povedal, kako so te, se gibale te iz proračuna številke. Torej, če je bilo še leta 2020 za investicije namenjenih 911 milijonov, je bilo leta 2021 1,2 milijarde, 2022 1,7 milijarde, 2023 2,5 milijarde. V letu 2024 in 2025 je sicer 1,9 milijarde, izgleda manj, ampak kot sem že na Odboru za finance povedal, v obeh letih bo sredstev več, kot jih je bilo v rekordnem letu 2023, predvsem zaradi tega, ker še niso alocirana v celoti sredstva NOO, sredstva kohezijske politike 2021–2027 in seveda velik del sredstev, ki bo šel v obnovo posledic poplav, tudi tam bodo v večini šle za investicije. Kar se tiče znanost, če je bilo še leta 2020 337 milijonov namenjenih znanosti, potem 355 milijonov v 2021

v kontekstu težkih, neprijetnih razgovorov z različnimi resorji po poplavah, torej tistem večkrat omenjenem linearnem nižanju sredstev posameznih proračunskih porabnikov, seveda izhodišče na začetku je bilo tako, vendar smo potem na vladi več krogov pogovorov opravili in se znotraj tega dogovorili, da ravno na področju znanosti sredstev ne bomo zmanjševali. Hvala. KRIVEC: Hvala. Želi še kdo razpravljati? Vidim, da je še želja po razpravi. Odpiram prijavo za razpravo. Prosim za prijave. Imamo

Sam sem izjemno vesel in bi se rad zahvalil kolegici Andreji Kert, ki je na nek način tako odlično predstavila tisti del, s katerim smo se mogoče danes malo manj ukvarjali. Pogosto smo zašli v kakšne ideološke vode. Je pa res, da proračun je tak dokument, pri katerem je to verjetno neizbežno. Sam se na razpravo kolega Reberška ne bi odzival, mogoče bi kakšno besedo namenil kolegu Černaču, si je vzel, mislim, čez 50 minut za svoj, vsaj po mojem skromnem mnenju, junaški ep. Tisti, ki ne veste, se ne spomnite, kaj je junaški ep, je en opis slavnostnega, veličastnega dogodka, procesa, ki pa je izrazito problematičen z enega stališča, torej da je lahko resničen ali izmišljen. sam bom državljankam in državljanom prepustil presojo o tem, kaj je to bilo. Obenem bi rad izpostavil in podal svojo izjemno hvaležnost vladi, pristojnim ministrstvom, prav tako kolegom poslancem, ki so v skladu z dogovori vključili v proračun za leto 2025 večkrat omenjeno cesto med Lendavo in Pincami. To je ena tistih cest, ki je resnično potrebna rekonstrukcije. In sam si lahko le želim in upam, da bo tudi lokalna skupnost ustrezno odreagirala. odreagirala. Tukaj bi mogoče dodal še to, da sam povem iskreno, da nad samim delom lokalne skupnosti nisem navdušen, ampak neodvisno od tega, niso ljudje, ki tam živijo, krivi za to in hvaležen sem, da se vladajoča koalicija tega zaveda. Iz vrst kolegov iz opozicije je bilo kar nekajkrat slišati, kaj bodo ti proračuni 2024, 2025 dejansko prinesli ljudem. Sam sem prepričan, da bodo prinesli marsikaj, da se bo dejansko življenje spremenilo na boljše. Na nek način kolegom iz opozicije tudi ne jemljem za slavo, da v to ne verjamejo, ta naša mnenja, seveda imajo do tega pravico. Nekaj bi želel še povedati, kako si vsekakor ne bi želel, da bi te naše investicije izpadle.

v Lendavi v bližini srednje šole. No, zdaj se je slavnostno odprtje tega parkirišča zelo zavleklo zaradi tega, ker lokalna skupnost, tedaj pod vodstvom tudi aktualnega župana, ni uspela dobiti uporabnega dovoljenja zaradi tega, ker je bila proti vodna skupnost ali Direkcija za vode. Ampak nikakor pa to dejstvo, da je to parkirišče, ki bi moralo biti namenjeno vsem občanom in je bilo zaprto, ni odvrnilo tedanje vladne strukture, ki je, mislim, da 22. ali 23. novembra 2021 obiskala Pomurje, da bi se ne poslikala na tem parkirišču. Torej, to je tisto, česar si sam nikakor ne bi želel. Želim, da od teh stvari, od teh investicij, od teh programov, ki jih načrtujemo v NRP, da od njih dejansko imajo korist ljudje, ki živijo na tistih območjih, in da ne služijo le kot ceneni kratkoročen

Hvala. Moj predhodni govornik ima neznosno bolečino glede na to, da je bil protikandidat sedanjemu županu v Lendavi, gospodu Magyarju, in ni bil izvoljen za poslanca in je zdaj pač nadomestni poslanec. Če bi pa kolega pred mano Süč malo poskrolal po svojem življenjepisu, bi pa tudi našel kakšne pogodbe, svetovalne pogodbe v času, ko je bil državni sekretar, ampak to je bila ena tema o korupciji, pa sem vam jo takrat pozabila povedati. Me pa veseli tudi kolega Süč, da ste omenili cesto Lendava–Pince, za katero se je vaš župan tako boril v mandatu, boril v mandatu, ko je še bil poslanec, za prejšnje proračune in ni uspel z amandmajem. Vi ste s svojim lobiranjem očitno uspeli. Vam čestitam. In čestitam seveda vsem občanom, krajanom in prebivalcem Prekmurja, da bodo vendarle dočakali to famozno cesto. Tudi vaši kolegi mi kdaj rečejo, da si Magyarja zapomnijo oziroma da zdaj točno vedo, kje je ta cesta Lendava–Pince, ker je bilo v ker je bilo v novembru lansko leto samo o tem govora. Tako da, kolega Süč, tudi po zaslugi vašega sedanjega župana, vašega nasprotnika na volitvah, se ve, kje je Lendava in kje so Pince oziroma vsaj ta cesta. Kar se pa tiče tega, kar je rekel minister, mene veseli, da je sedanja vlada nadaljevala s tistimi projekti, ki smo jih začrtali v prejšnji vladi, kot je projekt GREMO avtomobilske industrije. Namreč prejšnja vlada Janeza Janše je na delovnem sestanku s predstavniki slovenske avtomobilske industrije v oktobru 2021 podpisala namero o sodelovanju oziroma o spodbudah na tem področju. Med njimi je bil tudi sedanji poslanec, takrat minister za kohezijsko politiko Zvonko Černač in vam lahko tudi o tem pove. Torej vse pohvale, da s tem nadaljujete. In seveda je minister za visoko šolstvo najbolj tečen minister, on mora namreč izpolniti, kar ga zavezuje zakon, in to je 2 % BDP za razvoj oziroma za znanost. To smo tudi mi v zakon zapisali in mora to izvrševati. Za to je tudi siten, ker mora izvrševati to. In zato tudi so ta sredstva pač potrebna, ker so zakonsko določena. Prej je bilo slišati, da mi nimamo kaj govoriti, ker smo bili 30 let v vladi. Jaz bi res rada slišala, kje zaboga je teh 30 let? V vzporednem mehanizmu ali vzporednem svetu, ali kje? 30 let? 7 let, pravljičnih 7 let, to ni 30.

pravim še enkrat, dajte se poslušati, ko govorite o 30 letih. Jaz bi še eno zadevo, samo dotaknila se bom zagovornika načela enakosti, njegovega amandmaja oziroma vašega amandmaja, zato mi je zanimivo, da ste se obregnili ob to, da se je kolegica Pekošak obregnila v to zadevo. Namreč, vse tri koalicijske stranke ste podpisane pod amandma za dvig sredstev pri Ja, ne vem, in kaj? Če se jaz podpišem kot vodja poslanske, za mano stoji 27 poslancev, je 27 poslancev seznanjeno s tem in se strinja s tem podpisom. Očitno pri vas ni tako. Je pa zanimivo, ker dajete neko sporočilo, podpisani ste pod amandma, ampak se pa ne strinjate z amandmajem. Jaz ne razumem. Če moje kolege vprašate, ko smo mi dali amandma, se je podpisalo 27 poslancev in vsi stojimo za tem amandmajem.

Kar se pa tiče investicij v cestno infrastrukturo, ki je danes bila že tudi opevana in kako delate na tej cestni infrastrukturi. Ali se spomnite tam pred volitvami, jaz ne vem, bil je en deževen dan, sedeli ste na Trgu republike oziroma vsaj vaš predsednik z loparčki v rokah in ste dvigovali loparčke za ali proti? In glas ljudstva vas je spraševal, ali ste za to ali niste za določeno zadevo. In vprašali so vas, so vas, ali se strinjate s trditvijo »Zahtevamo začasno ustavitev vseh načrtov za širjenje cestne infrastrukture z namenom odprave ozkih grl, saj s tem dolgoročno poglabljamo probleme. Načrtovanje prometne infrastrukture mora dati prednost ukrepom, ki zmanjšujejo potrebo po mobilnosti, nato pa še tistim, ki prenesejo potovanja na manj škodljive oblike mobilnosti in prometna sredstva.« In tako naprej. Torej, glas ljudstva pravi: »Zahtevamo začasno ustavitev vseh načrtov za širjenje cestne infrastrukture z namenom odprave ozkih grl in s tem dolgoročno poglabljamo probleme.« In ne boste verjeli, Levica, Gibanje Svoboda, takrat še Desus in Vesna so dvignili za. In to uresničujete. To je edina obljuba, edina stvar, ki jo danes uresničujete. Ker ko gledamo cestne infrastrukture oziroma jaz bom še enkrat ponovila, vsaj tisti projekti, ki so se začeli v prejšnjem mandatu ali pa v predprejšnjem, jih zmanjšujete. Jaz, ko gledam, še enkrat bom poudarila in sem že to že včeraj in danes, cestna infrastruktura v občini Šentjur – zanimivo, mogoče zato, ker sem tam jaz poslanka –, vse, kar se je začelo, se zdaj zamika. Vse, v leto po 2026.

ste ukinili obvezno zdravstveno zavarovanje. Danes že ne vem kolikokrat in še enkrat poudarjamo, je treba povedati, niste ga ukinili, preoblikovali ste ga v obvezno zdravstveno zavarovanje. In, glej ga zlomka, v interventnem zakonu ste zadevo tako napisali, da se obvezni zdravstveni prispevek ne bo štel v dohodninsko olajšavo. Torej bomo imeli dvojno obdavčitev. Vi še danes trdite, da to ni res. Še danes.

ne bo priznal kot odbitna postavka pri določanju osnove za dohodnino in tako osnove ne bo zniževal. To pomeni, da tudi po plačilu dohodnine ne bo razlike v višini plačanega obveznega zdravstvenega prispevka med zavarovanci zaradi dohodninskih razredov.« Torej, zdaj spet eni odkimavate z glavo. Jaz sem že zjutraj povedala, da se Ministrstvo za finance do tega ni želelo opredeliti oziroma so rekli, da s tem nimajo nič, ministrica za zdravje pa mi je točno to povedala, kar govorijo vsi ekonomisti – da bo šlo za dvojno obdavčitev.

zdaj naenkrat pa mora ZZZS dobiti še 140 milijonov zraven, ker niso sposobni tega sprocesirati. Bilo je rečeno, da je leta 2021 ZZZS dobil 180 milijonov za povračilo stroškov covida. Ja, res je. Zato ker so bila ta sredstva namenjena za povračilo, tako kot je bilo rečeno, stroškov covida, cepljenja in tako naprej, da ne bi trpela zdravstvena blagajna. Da ne bi trpela zdravstvena blagajna. In ker ljudje in tisti, ki so zavarovanci, niso krivi, da je prišlo do te epidemije, se je to krilo seveda iz državnega proračuna. Potem pa je kolegica Pekošak rekla, da je bilo leta 2022 230 milijonov iz državnega proračuna

Namreč, iz proračuna se v letu 2023 zagotavlja 234 milijonov in ne 300 milijonov, 234 milijonov. In za kaj se namenja? Za izplačila nadomestil med začasno zadržanostjo od dela, ki presega raven izplačil iz leta 2019 opravljene zdravstvene storitve zaradi nalezljive bolezni covid. Zaradi tega še vedno. Dočim se naprej v letu 2024 se zagotovijo sredstva v višini 420 milijonov. Za kaj? 140 milijonov za izvajanje drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 280 milijonov pa za zdravila, transplantacije, dialize in cepiva. Torej druge zdravstvene dejavnosti oziroma storitve za 140 milijonov, s tem da povejmo, da ste v Zakon o zdravstvenem zavarovanju, ko ste ga sprejemali in preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezni davek, vključili amandma ki je bil Nedopusten. Namreč, rekli ste, da se v ZIPRS zagotavlja 240 milijonov. Še to, še to ste naredili. Še Še enkrat poudarjam, ZZZS je škaf brez dna, in ko ti reče poslanec, ki naj bi bil računovodsko oziroma finančno pismen, da le 420 milijonov v naslednjem letu in da v letu 2025 pač ne, nič, ker ne vemo, kaj bo se še dogajalo, je za mene v bistvu, ne vem, ali je to nevednost ali pa sprenevedanje ali neznanje. Še nekaj, rekli ste, da ste tudi obvezno zavarovanje preoblikovali zato, da ne bi ljudje plačevali več kot 35 evrov, in da zdaj bo to pač ta

tako kot minister Mesec, ki ne ve povedati o zadevah, potem tudi minister za gospodarstvo, ki pravi, da ne ve, kaj ste sprejeli glede štempljanja, tega očitno tudi sami poslanci ne veste, kaj sprejemate oziroma kako obremenjujete državljane, vsaj na področju zdravstva. Še enkrat pravim, ni nobenega problema, če se da 140 milijonov več za zdravstveno zavarovanje, če se da 420 milijonov več za zdravstveno zavarovanje, če bo omogočeno normalno delovanje zdravstvenega sistema, kar pa danes ni. Še enkrat, ta denar dati v nekaj, kar ne prinese strukturnih sprememb v zdravstvu, je neodgovorno dejanje. Pravite, da govorimo, kako da ni reform in vem česa vse. Saj ste vi obljubljali reforme, vi ste obljubljali stabilnost v Sloveniji.

tako imenovanega novega davka, pa ste na vrat na nos. In potem ste na vrat na nos z nujnim zakonom to spreminjali. Torej lahko govorimo, imamo izkušnje. Nismo bili pa 30 let v vladi, to pa ne. Imamo pa izkušnje z veliko proračuni in tudi s takšnimi vladami in s takšnimi koalicijami, vsaj jaz 2014–2018 s Cerarjevo koalicijo, ki je enako začela kot vi in potem klavrno končala, kot boste vi.

saj pač, ko se ne moreš boriti z idejami, potem napadeš osebnost, človeka. Jaz vas prosim, gospa Godec, da se mi tudi javno opravičite. Prvo kot prvo, jaz nisem bil nikoli državni sekretar. Drugo kot drugo, pa mi tudi ni splošno znano, da bi bil kadarkoli v kakršnih koli koruptivnih postopkih. imate znanje o tem, prosim, da me o tem seznanite. Namreč mislim, in to je bila ena prvih razprav v samem Državnem zboru, da kar tako vse povprek, da se vsi blatimo, mislim, da res ni prav. Torej, jaz sprejemam, da me kot politika napadate, ampak da mi pa obešate karkoli, na to se pa žal moram odzvati. In, gospa Godec, jaz od vas pričakujem javno opravičilo. Hvala lepa.

Hvala za vašo odpoved. Zanimivo. Naslednji dobi besedo gospod Jurij Lep. JURIJ Hvala za besedo, gospod podpredsednik! Kolegice in kolegi! Vidite, da sem dolgo čakal, da sem se odločil, da se bom prijavil, ampak jaz bi želel predvsem načeti temo v zvezi z lokalnimi skupnostmi, občinami. Moj namen v tej razpravi je, da predvsem poudarim, kaj sta vlada in ta koalicija naredili za lokalne skupnosti oziroma občine in za njihov razvoj in tudi za financiranje nastalih stroškov v letošnjih poplavah. da karkoli bomo mi naredili, bo za opozicijo premalo in tudi ne bo usmerjeno v pravo smer. To je pač demokracija in to je prav in to je normalno in običajno, nič narobe. Ravno zato pa je pomembno, da poslanci, ki zagovarjamo sprejete dokumente, čim bolj nazorno in korektno s številkami predstavimo predlagane rešitve. In kot sem povedal, se bom jaz omejil pač na občine, ker mislim, da pač o tem nekaj vem. Občine se financirajo iz več virov, recimo z davki. Se pravi davki na nepremičnine, na vodna plovila, promet nepremičnin, na dediščine, na darila – to so davki. Ampak glavni vir financiranja pa je dohodnina. Dohodnina, ki jo plačujemo vsi državljani Republike Slovenije. In sicer pripadajo občinam prihodki od 54 % dohodnine, plačane pred dvema letoma za sedaj izračunano skupno primerno porabo občine. Ta primerna poraba občin se pa izračuna na podlagi povprečnin. In če malo razmislimo, kako je to bilo. Na podlagi predlagane povprečnine za leto 2024 in 2025 znaša skupno skoraj ena milijarda 500 milijonov evrov na leto. To se dobi in to se razdeli med občine vsako leto med 2024 2024 in 2025, dveletni prihodki. V teh dveh letih za občine niso predvidene finančne izravnave, kar pomeni, da smo s to razpoložljivo dohodnino zadostili potrebam, ki so zakonsko omejene za financiranje občin. In ker je osnova za izračun primerne porabe povprečnina, bom prikazal, kako je to nastajalo, recimo od leta 2016, da bomo dobili nek princip, kako rastejo povprečnine.

na občana. In zdaj, če mi to povprečnino razdelimo oziroma seštejemo v roku desetih let in vidimo, kakšna je bila rast, ugotovimo, da je od leta 2016 do leta

To pomeni, da občine v teh desetih letih niso dobile nikoli manj. Se je zgodilo tam nekje v letih 2018 ali 2020, ko smo dobili povprečnino v dveh delih, ampak kljub temu, ko smo sešteli, je bila rast povprečnine znatna. Zdaj pa gremo še na to zgodbo, kaj se je zgodilo v letu, ko je ta vlada prevzela. Sem izračunal, od leta 2021 do leta 2024, odkar mi predlagamo, se je torej povečala povprečnina za dobrih 15 %. In če zdaj seštejemo matematično 10 let 40 %, v roku dveh, treh let pa 15 %, to se pravi, da vlada Roberta Goloba

Mene pa osebno sicer to sploh ne moti, da kljub temu, da je vlada dosegla dogovor z občinami in tudi z vsemi združenji občin predpisala nekatere, pa da tega nekateri zopet ne sprejmejo. Kot sem že uvodoma povedal je razumljivo, da opozicija tega ne bo sprejela. To je čisto normalno, s tem se ne obremenjujem. Me pa bolj to moti, da Državni svet tega ne sprejme, ko vemo, da se Državni svet zmeraj bori za lokalne skupnosti. Saj tako je, bom rekel, znano. In kljub temu je dal kritiko, da

In če smo mi dosegli povprečnino, smo bili zelo zadovoljni, da smo jo podpisali z vlado. Velikokrat smo se skregali in nismo podpisali in smo potem pač rekli, kar bo, bo. da v tem momentu, če pa se dejansko vlada dogovori z občinami, z Združenjem občin, pa mislim, da moramo biti zadovoljni. Vsekakor pa vem, da lokalne skupnosti rabijo več, ampak v vsakem primeru, če je dogovor sklenjen, mislim, da bi moral veljati tudi za vse ostale akterje. Poleg tega pa bi še to mogoče povedal, da je bilo v dogovoru z občinami za 2024–2025 poleg povprečnine dogovorjeno tudi, da se upoštevajo stroški, ki jih imajo občine zaradi višjih stroškov dela pri svojih posrednih uporabnikih, se pravi, zaradi višjih plač. In je bilo tudi predpisano, da v letu 2024 občine za financiranje teh višjih stroškov pri posrednih uporabnikih dobijo dodatnih 20 milijonov evrov, za leto 2025 pa 34 milijonov evrov. Vsekakor trdim, kar se tiče lokalnih skupnosti, da ta vlada in ta koalicija

vsa leta je, bom rekel, argumentirano zagovarjal tako ali drugačno stvar, zmeraj je bil kritičen. Tudi zaradi tega ga mi imamo, da je kritičen. Ampak Evropska unija in Fiskalni svet – diametralno nasprotni podatki. In dejansko, kdo to zdaj gleda, kdo ima prav, kdo nima prav, tega ne morem te zdaj trditi, ampak vsekakor pričakujem, da bo mogoče, tako kot je bilo že nekaj rečeno, Fiskalni svet povedal, kje so tisti podatki, na podlagi katerih je rekel, da je ta

Gospa Jelka Godec, želite postopkovno? JELKA GODEC (PS SDS): Ja, na noben člen, ampak na odgovor Dejanu Süču. Se opravičujem, ampak moje opravičilo gre v navedbi njegovega prejšnjega delovnega mesta. Drži, ni bil državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, ampak vodja kabineta.

povedal moje stališče do predloga proračuna za leto 2025. Ko govorimo o proračunu, govorimo o res pomembnem pomembnem aktu, za katerega vsekakor vem, da noben ne bo z njim zadovoljen. Nikoli ni dovolj za nobenega, to je pač razumljivo. Je pa prav, da se o njem razpravlja in se govori. Nenazadnje je bilo tudi iz koalicijskih vrst slišati, da želijo dobiti tudi predloge in pa neke določene rešitve. Prav je, da pri načrtovanju tako pomembnega dokumenta dejansko vključimo vse vse tiste potrebe, tako da bo najboljše za razvoj države, vseh panog, torej gospodarstva, kmetijstva in tako dalje. Bilo Bilo je slišati od ministra, da smo v razvoj vložili tako, da bo avtomobilska industrija dobila 30 milijonov evrov za razvoj avtomobilskih komponent avtomobilske industrije, torej električnih vozil. Včeraj, ko sva z ministrom za gospodarstvo o mojem ustnem vprašanju razpravljala, je bil odgovor ministra, prav tisti, ki ga podpiram, da bo tudi Evropa morala razmisliti, kam z evropskim gospodarstvom. Prihodnost avtomobilske industrije v elektriki v Evropi žal ne, daleč ne. In ta denar, 30 milijonov za razvoj komponent avtomobilskih vozil, to je metanje denarja stran. Kajti avtomobilska industrija v Evropi z električnimi vozili dejansko stagnira, pada, ker imajo konkurenco iz Kitajske. Tudi združenje avtomobilske avtomobilske industrije, Nemčija ugotavlja, da dejansko Nemčija več ni konkurenčna v avtomobilski industriji. Tudi bom prebral izjavo, ker v svoji razpravi vedno govorim o izjavah strokovnjakov, preberem. Podjetje DOMEL, ki z Nemčijo ustvarja 45 milijonov evrov prometa in izdeluje komponente, direktor je povedal, da so se naročila v zadnjih dveh mesecih krepko zmanjšala najbolj v avtomobilski industriji, čeprav imamo večino avtomobilskega programa vezanega na električna vozila in so pričakovali, da bo elektrifikacija mobilnosti ugodno vplivala na rast programa. Ne, ne bo. Zato ker smo z elektrifikacijo vozil avtomobilsko industrijo v Evropi uničili. Volkswagen zapira obrate. Na žalost, uničili smo steber evropskega gospodarstva. In to bo občutila tudi Slovenija.

različne organizacije, SOS in tako dalje. Vi ste omenili zavod Mirovni inštitut. Mirovni inštitut je del [iniciative] Glas ljudstva, ki je samo lansko leto – spoštovani finančni minister, vi ste omenili 30 milijonov za razvoj Slovenije v gospodarstvu –, prejel 40 milijonov evrov, Glas ljudstva. Torej toliko o razvoju države, kam mi namenjamo denar v razvoj. Torej bi lahko namenili 70 milijonov za razvoj in ne za nevladne organizacije. Na primer, kaj mi financiramo pri tem Mirovnem inštitutu? Program Prevpraševanje moškosti in vključevanje mladih pri odpravi nasilja na podlagi spola 9 tisoč evrov; Proti sovraštvu: izboljšanje pomoči žrtvam zločinov iz sovraštva s pristopom, osredotočenim na žrtve, in intersekcijskim pristopom 7 tisoč

Aktiviranje nenasilnih moškosti 8 tisoč evrov, torej je skupno 50 tisoč evrov samo ta Mirovni inštitut s temi projekti prejel. Ne morete

ne govoriti, da so investicije v nevladne organizacije tako pomembne, kajti prav tu je dejansko veliko denarja vrženega stran prav iz tega razloga, ker pač so vam izstavile račun za to, ker so vam opravi storitve pri volilni pri volilni kampanji, tudi pri referendumu in tako dalje. Prej je bilo slišati, kako se kupna moč ohranja. Zanimivo. Govorimo torej, da imamo inflacijo, vse se draži, plače ostajajo enake. Logično razmišljanje – ne vem, kako se lahko potem kupna moč ohrani?

Tudi pri dodatnih obdavčitvah, kako je v Sloveniji vse oh in ah, kako smo mi konkurenčni in tudi podjetja. Da, jaz sem prej navajal, citiral gospodarstvenike, tudi podjetje gospoda Igorja Akrapoviča in tako dalje. Jaz sem ga citiral, jaz nisem govoril nekaj na pamet. Citiral sem in tudi ostale podjetnike, ki so pač ob tej konferenci izrazili to stališče. In če je tako, potem ne vem, zakaj gredo nekatera podjetja stran, na primer tudi pred leti Pipistrel in tako dalje. zakaj, zakaj potem podjetja tako nerada prihajajo v Slovenijo? Res je, da prihajajo in investirajo. Ampak zakaj investirajo? Investirajo zaradi delovnih ljudi, ker imamo v Sloveniji ljudi, ki znajo delati, ki so marljivi in ki imajo tudi veliko znanja, ne zaradi tega, ker imajo ugodno finančno okolje, ker smo tako dobri do gospodarstva. Omenjeno je bilo gradbeno dovoljenje, dolžina gradbenega dovoljenja. Sam sem delal 20 let na tem. Res je,

Pogovarjal sem se veliko na upravnih enotah in so šli stran, gredo raje – kam? Tja, kjer je večja plača. Omenjali ste Avstrijo. Ne moremo se mi primerjati z Avstrijo. Avstrija je vesoljska leta pred nami, samo poglejte razvoj gospodarstva, kmetijstva in tako dalje. Daleč, daleč je Avstrija pred nami, ker vedo, kako ukrepati, kako biti, kako delovati v prid gospodarstva, v prid kmetijstva in ne tako, kot mi, ki dejansko vse te zadeve rušimo. rušimo. Ko govorimo o investicijah, ponovno poudarjam, da je pri proračunu pomembno, kam namenjamo denar, še posebej sedaj, ko nas je doletela ta nesreča, in je pač potrebno, da čim prej to odpravimo, da pomagamo nekje vzeti. Prevzamemo tam, kjer so zadeve nepomembne, in investiramo tam, kjer bomo lahko največ iz investicij potem dobili, da bomo lahko še lažje pomagali. Plus tega se ne smemo osredotočiti samo na te ljudi. Res je, pomagati jim je potrebno takoj, vsi. Tudi sam sem bil tam, pet dni sem pomagal fizično in pa še prispeval sem in tako dalje. Ja, pomagati jim je potrebno, vsi moramo skupaj stopiti, ampak ne za to, da bomo pa vse ostalo potem uničili v Sloveniji. Kaj nam pomaga, če bomo investirali milijarde na Koroško, potem bo pa vsa Slovenija v dolgoletni recesiji in bomo vsi potem dobesedno na kolenih. tu je potrebno imeti zdravo pamet in ne nazadnje tudi, ko govorite o 30 milijonski investiciji v razvoj države, 23 milijonov namenjate za integracijo migrantov, 23 milijonov, integracija migrantov, postavka 1542, torej 23 milijonov

Ljubljani se slabo piše. Ljudje več ne upajo hoditi po ulici. Pogovarjajo se študentke, da prosijo profesorje, da bi imeli na daljavo študij,

slovenske državljane, študentke, študente pred nasilneži, da ne bodo posiljene in tako dalje. Hvala.

bom ponovno oglasil glede nevladnih organizacij, pa ni to najpomembnejša tema proračuna. Samo tako zlonamerno med vrsticami povedati, da dobi Mirovni inštitut 40 milijonov, hkrati seveda to zakamuflira, da to dobi grozd organizacij. Jaz sem navajal, koliko dobijo iz tabele tistih razpisov, ki so bili letos dani. Če vam pa jaz navedem konkretno, da bomo korektni, največ od nevladnih organizacij letno dobi Osebna asistenca Pomurja, blizu 12 milijonov letno, zato ker izvajajo osebno asistenco. Potem pa, če greva naprej, tisti nepridipravi, za katere vi mislite, da niso pomembni in potrebni v tej družbi. Zavod svetega Stanislava 6,3 milijona, Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška 3,8 milijona, Slovenska karitas 2,6 milijona, Zavod Karitas za oskrbo in nego 2 milijona, Zavod sv. Frančiška Saleškega 2 milijona, Dom sv. Jožef

950 tisoč evrov. In zdaj vi trdite, da so vsi ti zavodi nepotrebni Ti zavodi dobivajo sredstva tudi pod levimi vladami. Naraščanje sredstev za nevladne organizacije v zadnjih desetih letih je šlo iz 167 milijonov na preko 500 milijonov letno. V nekem delu je to tudi razvoj delovanja nevladnih organizacij in tudi zaposlovanja. Če pogledamo primer Evrope. Nizozemska – zaposlitev v nevladnem sektorju je za 12,5 %, v Sloveniji niti na 2 % nismo. Del v trikotniku blaginje je tudi civilna družba, če vam je prav ali ne. To so organizirane organizacije civilne družbe, ki ste jih omenili, in ne morete vedno znova na tak način diskreditirati dela in potem naših razprav na ta način. Dajte biti korektni,

poslužujejo vseh možnih virov. Vi vas pa, kolega, eno konkretno stvar vprašal. Kolega Darko Krajnc mi je priča, da je predsednik Državnega sveta,

–Državni svet je prvi dom nevladnih organizacij in civilne sfere. Ali bi si upali vložiti amandma, da se zmanjšajo sredstva Državnemu svetu kot prvemu domu nevladnih organizacij?

diskusije, ki naj bi bila namenjena proračunu, pa smo se o proračunu morebiti pogovarjali eno tretjino tega, to je odraz te današnje seje. Gospod Gladek je rekel, da je nekomu težava, da enajst ur razpravljamo. Ni težava v tem, težava je v tem, da smo to temo premleli po dolgem in počez na odborih v preteklem tednu, da ste danes kompletna desna stran ponavljali ista vprašanja, kot ste jih postavili na odborih, in ker ste dobili kompetentne [odgovore] s strani državne sekretarke in ministra. En sam nastop za javnost, zavajanje in pa blatenje koalicije. To, če potegnem pod črto. Da si sposoben 54 minut govoriti pa nič povedati, kapo dol, kolega Černač, no. Pri temi okrog proračuna za 2025 si govoril o uspehih Janševe vlade. ne razumem ničesar – če ste bili tako dobri, pa da vam ljudstvo ni ponovno dalo enega mandata. Toliko ste bili v vsem dobri, ker vse, kar je slabega, je tako delo te vlade, vse kar je pa dobrega tudi zdaj, je pa tako še od vaše ostanek. Tako da res me čudi. Seveda niste med uspehi pozabili povedati, da ste se spravili na drugače misleče, da ste zaplinili pol Ljubljani, da ste ta narod pretepali, da ste sprejemali ukrepe za pomoč energetske krize, draginjske oziroma ste dodatek za kurjavo dali konec mandata, aprila, ne pa oktobra in novembra, ko so vas spraševali, za razliko od te vlade, ki je ukrepe sprejemala pravočasno, vsaj kar se tiče energetske krize,

vojna v Ukrajini, energetska kriza, poplave, si jih nismo sami izmislili, krepko se nam premešali štrene od tistega, kar smo mislili narediti. Bomo pa tudi kar en del svojega programa, to naj vas ne skrbi, izpolnili, saj smo ga že nenazadnje tudi zdaj. Ta vlada, ki nič ne naredi, se je med drugim uspela dogovoriti

ni zdravnica, da bo kak korak v smeri, da se nam razmere v zdravstvu tudi izboljšajo. Nenazadnje, kolega, v petih dneh po ujmi v letošnjem letu je ta vlada sprejela interventni zakon. Smo ga tudi popravljali kar hitro. Če delaš, seveda delaš napake. In smo jih tudi popravili, nekatere, na katere ste nas opozarjali. Nič ne delamo? Kolega Rajh vam je danes povedal, da imate preko tisoč 500 ljudi, ki delajo na vodotokih, preko 240 gradbišč trenutno poteka v tej državi. Nič ne delamo?

usklajeno, že v januarju pokojnine za dobrih 8 %, dvigamo ta teden na tej seji tudi vdovske pokojnine, dvigamo tudi odmerno stopnjo za tiste, ki delajo s skrajšanim delovnim časom, in prvič v zgodovini te države bodo upokojenke in upokojenci decembra prejeli tudi tako imenovani zimski regres v petih različnih višinah, tisti z najvišjimi pokojninami bodo prijeli 58 evrov, tisti z najnižjimi pa 182 evrov, in to s strani koalicije, ki popolnoma nič ne dela. Res pa je, da tisto se strinjamo, saj se tudi navzven vidi, imamo občasno tudi težave znotraj koalicije. Smo le različni, ampak se tega zavedamo, se tudi pogovarjamo o težavah. Veste, kaj je pa vezno tkivo, ki nas bo pa držalo skupaj? Vezno tkivo ste nam pa prav vi, da se ne ponovi vlada, ki je bila v prejšnjem mandatu, ki se namesto dialoga z različno mislečimi, na ljudi spravlja s solzivcem, s slepimi naboji, z represijo.

Hvala. Ja, replika, kolega Černač. Izvoli. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Ne vem, ali so poslanca Soniboja zbudili dogodki pred Rogom nedavno ali zakaj je prišel zdaj zvečer v dvorano, mi tukaj razpravljamo od 9. ure dalje. Jaz mislim, da pri prejšnji točki, ko smo govorili o proračunu za leto 2024, ni razpravljal nihče iz Poslanske skupine Socialnih demokratov, pri tej točki pa mislim, da samo vaša kolegica Meira Hot. Ura je pol desetih zvečer in ugotavljam, da se vas ta razprava, ki sem jo imel jaz, ni v ničemer prijela. Jaz sem ravno o tem govoril, da je vaš pristop, če želite prikazati ljudem, da ste resni pri upravljanju s to državo in pri vodenju vlade, popolnoma napačen. In vi ste dokazali, da sem imel prav ponovno. Vi streljate na opozicijo, namesto da bi izkoristili čas, ki ga imate za zadnja dva proračuna, ki ju še pripravljate. Ker če ne bo predčasnih volitev, bodo volitve spomladi 2026. Torej, je ta proračun vaš zadnji proračun, ta čas izkoristite, da ljudem poveste, kaj ste za njih dobrega zadnjega leta in pol naredili, in na drugi strani, da jim poveste, kaj boste za njih dobrega še v naslednjih dveh letih naredili. In po vsem tem, kar ste do zdaj povedali, moram reči, da sem jaz tega zelo zelo malo slišal. Zelo zelo malo. Slišal sem veliko besed o tem, kako smo mi delali narobe, kako nismo naredili tistega, kar bi bilo potrebno narediti. Pa dajmo pogledati malo nazaj, omenili ste prve tri mesece leta 2022, ko še ni bilo energetske krize, so bile položnice za elektriko prepolovljene, nafta je bila po 1,20 in 1,30 evra, kurilno olje pa po 1 evro. Koliko je pa zdaj? Ob tem, da ste seveda želeli skozi povišane trošarine zapolnjevati proračunski primanjkljaj, s tem ste pa dodatno generirali in spodbujali inflacijo. Jaz sem govoril o tem, da bi ta čas bilo pametno, če ste resni in če želite povedati, da resno razmišljate, izkoristiti za to, da poveste, kaj od tega boste naredili. In sem vam nanizal z argumenti, da nič od tistega, kar je 18. januarja govoril vaš predsednik Vlade gospod Golob, niste naredili, ne na področju zdravstva, ne na področju ostalih politik, ne na področju reforme davčnega sistema in nikjer drugje in da tudi dokumenti, ki jih obravnavamo danes, ne izkazujejo, da boste karkoli od tega naredili v naslednjih dveh letih. Tako da glejte, spoštovani poslanec Soniboj, dober večer ali pa dobro jutro, kakor želite.

vlade. Proračuna, ki sta pred nami, predvsem ta proračun 2025, kaže v bistvu na izpraznjenost usmeritve Vlade Republike Slovenije v naslednjih dveh letih. Govori o tem, da bomo še dve leti izgubljali priložnosti za izzive, ki bi jih morali imanentno reševati. Pa bom tu referiral na prispevek, ki ga je imela poslanka Monika Pekošak danes, predvsem na tisti vsebinski del o gospodarskem okolju. Mislim, da je dala zelo lepo analizo stanja v gospodarstvu, predvsem z vidika pogojev, ki jih je država, v tem primeru minister za finance oziroma vlada, dolžna zagotavljati za to, da se gospodarstvo razvija skladno s potenciali. V bistvu gre za neko entropijo gospodarstva. In minister za finance kot da tega ne opazi, kot da tega ne opazi. V tem trenutku sto pomembnejših slovenskih podjetij razmišlja o selitvi sedeža, pa ne v naslednjih petih letih, ne v naslednjih desetih letih, v naslednjih dveh letih. V naslednjih dveh letih, ki jih obravnavata ta dva proračuna. In če mi tako zaviramo potencial gospodarskega razvoja pridobivanja novih gospodarskih priložnosti in spinoffa vsega, kar v bistvu slovenska gospodarska inteligenca premore, potem bo v naslednjih dveh letih ta razmak med državami, ki to omogočajo, ki so v našem sosedju, še večji oziroma tisti, ki so zdaj za nami, nas bodo dohiteli, nas bodo še prehiteli. In glejte, če je poslanka Pekošak rekla, kako slabo ponujamo gospodarstvenikom davčno, razvojno in podobno okolje, s tem proračunom in z ukrepi, ki jih pa v Državnem zboru sprejemate, pa dodajate pa samo še dodatne obremenitve. Zakon o delovnih razmerjih zgolj po željah sindikatov. Zakon o štempljanju – povejte mi, kakšen je razvojni potencial tega zakona Dohodninska lestvica, ki ste jo takoj na začetku mandata ukinili. Novi davki za gospodarstvo, ki jih navajate v teh proračunskih dokumentih. In glejte, v čem je problem, ocena posameznih poslancev te koalicije je pravilna, tudi v pogovorih, ko se med seboj pogovarjamo, zdravo gledajo na razvojno okolje, ampak potem pa ta poslanka in vsi ostali zakone, ki sem jih naštel, podprete v parlamentu. Podprete v parlamentu in to okolje, ki je že zdaj nestimulativno za gospodarstvo, naredite še dodatno nestimulativno in dodatno oblikujete okolje, ki bo v naslednjih dveh letih samo še bolj na nek način sovražno do gospodarstva. In zato je ta proračunski dokument slab. Referiral bom še na poslanca Lepa, ki je dejal, da smo iz Evrope dobili pohvalo in kaj je delal Fiskalni svet? Referiral je na izjavo ministra za finance, ki je rekel, da je ravno danes Evropska komisija dala za evropski semester pozitivno mnenje. Zelo dobro, da bomo to lahko razčistili, gospod minister. Če se ne motim referirate na ta / pokaže zboru/ dokument. V tem dokumentu piše, da je mnenje Evropske komisije narejeno na podlagi proračuna oziroma draftu proračuna, ki je bil posredovan Evropski komisiji 13. oktobra. Zdaj pa primerjajte dokument 13. oktobra pa dokument, ki smo ga obravnavali na Odboru za finance prejšnjo soboto. To sta dva različna dokumenta. Vse razlike, ki so, so v tem novem dokumentu, ki ni v tej oceni. Če se ne motim, gospod minister, je to tale / pokaže zboru/ draft budgetary plan, ki ima notri še vedno 160 milijonov evrov solidarnostnega dodatka, ki ima notri še vedno zamrznitev socialnih transferjev in ki ima notri še tiste stvari, ki ste jih spreminjali v zadnjem tednu. In zato, spoštovani, je predsednik Fiskalnega sveta dejal, še enkrat: »Proračunski dokumenti, o katerih odločamo, so brezpredmetni. Takšno ravnanje Vlade je neprimerno in nedopustno z vidika kredibilnega proračunskega načrtovanja.« In očitno ne samo nekredibilno in nekorektno do Fiskalnega sveta in do tega telesa, torej do parlamenta, ampak tudi do Evropske komisije. In razumem na nek način bes varuha proračuna, da se je tako, v bistvu zgodovinsko ostro, odzval, prihajate pred Državni zbor in pred vse institucije z dokumenti, ki v bistvu ne veljajo nič. Že na Odboru za finance ste napovedali nove rebalanse. Dokumenti, ki so pred nami, ne vsebujejo Zakona o obnovi in finančnih posledicah Zakona o obnovi, ne vsebujejo v polni meri posledic Zakona o dolgotrajni oskrbi – o tem vam govori tudi dokument Evropske komisije – in v bistvu sploh ne govori o ničemer, dajejo pa vam samo manevrski prostor glede širitve proračuna. In prej je gospod Soniboj Knežak govoril o tem, kaj lepi to koalicijo. A veste, kaj lepi to koalicijo? To koalicijo lepi naračunanih 10 milijard evrov za obnovo in razvoj. Ker to pomeni natanko 10 milijard evrov razlogov za delitev teh sredstev. In čim večja je netransparentnost in čim večkrat se spreminja proračun, tem lepša in hitrejša je ta delitev in malo manj transparentna je. Hvala lepa.

Hvala lepa. Jaz bi pričakoval po tej razpravi Logarja, da bi se odzval minister oziroma državna sekretarka

ali je imel Fiskalni svet pred sabo iste dokumente, kot jih je imela Evropska komisija, ko je ocenjeval ali ne? Ker me zelo čudi, da bi dobili dve tako različni mnenji, ob istem dokumentu. To je kolega Logar dobro razjasnil, pa bi bilo dobro, da, minister, tudi pojasnite, ali te navedbe držijo ali ne. In če te navedbe držijo tako, kot kot kaže, da držijo, potem je tudi tista moja ugotovitev pri prejšnji razpravi, pri prejšnjem proračunu, da zaupam predsedniku Fiskalnega sveta bolj kot vladi, da je povsem na mestu. In zdaj, če držijo trditve Fiskalnega sveta, potem ni treba razrešiti predsednika Fiskalnega sveta oziroma Fiskalnega sveta, ampak koga drugega v tej dvorani, si Državni zbor niti država ne zaslužita, da nekdo pride in jima podtakne dokumente, ki ne veljajo, in se sprejema pač zadeve tako, kot je bilo prej povedano. Druga stvar, na katero bi opozoril, je to, da pravzaprav nikogar iz stranke, ki ima v rokah prihodnost, ni tukaj, ne ministra Mesca, ne ministra Maljevca, ne njegovih državnih sekretarjev, ne poslancev, nikogar izmed teh, pa se ukvarjamo s prihodnostjo te države za naslednji dve leti, neposredno preko NRP-jev pa še za dodatna tri leta. Nikogar ni tukaj. Pa so pravzaprav ključni problemi tega proračuna, ki ga imamo pred sabo, povezani več ali manj ali pa v veliki meri prav s tema dvema resorjema, prav s tema dvema resorjema. In nikogar ni tukaj, ki bi na te stvari odgovarjal tako, bi rekel, po strokovni plati. plati. Glejte, jaz mislim, da v tej državi ta trenutek ne deluje nič, kar zadeva to področje. Ne deluje stanovanjska dejavnost. Prej je državna sekretarka naštela, koliko je bilo izdanih gradbenih dovoljenj za javno gradnjo, kje se gradi javna gradnja. Ko sem jaz to seštel, če to drži, dela se približno 600 objektov oziroma 600 stanovanj in pravite, da je v pripravi še 500 gradbenih dovoljenj. Zato tudi ne čudi, da je v proračunu za leto 2025 postavka za stanovanjsko dejavnost 30 % nižja, kot je za leto 2024. Zanimivo, kajne. Govorite o ne vem kakšni ekspanziji stanovanjske gradnje, neprofitne gradnje za določeno kategorijo ljudi, sredstva zmanjšujete, gradbenih dovoljenj ni, gradi se ne. V tem času do konca konca leta 2025 bi moralo biti po teh vaših trditvah zgrajenih približno 10 ali 13 tisoč enot. Zgrajenih bo, kot kaže, vseh skupaj tisoč, če ti podatki, ki jih je povedala državna sekretarka prej, držijo, kar je katastrofa. Podobno stanje je na področju dolgotrajne oskrbe. Zadeve se zamikajo, premikajo, zadeve se dražijo. In to je pač dodaten problem. Glede DSO-jev velja podobno, domov starejših občanov. Rad bi vas spomnil, da smo mi nedolgo nazaj obravnavali zakon, ki bi upokojencem omogočal poleg prejema plače 100-procenten prejem pokojnine. Sprašujem Vlado neposredno: kaj je s tem in s tako rešitvijo narobe? Po drugi strani se ukvarjate z olajševanjem pogojev za tuje delavce, za državljane tretjih držav, tam ni treba znati niti slovenskega jezika, nimamo za njih stanovanjskih problemov rešenih, tam je tam je prijavljenih po 30, po 50 ljudi na eni hišni številki ali celo več v nekaterih primerih. V teh primerih, ko pa imamo svoje ljudi, ki imajo znanje, voljo, sposobnost, pa ste zavrnili priložnost, da bi ti ljudje delali in si tudi nekoliko izboljšali, pač tisti, ki morejo, svoj položaj v tretjem življenjskem obdobju. Želim neposreden odgovor, minister. Kaj je narobe z rešitvijo, po kateri bi delavec upokojenec delal, dobil plačo in plačeval od nje vse prispevke in dobival pokojnino, ki jo je zaslužil z minulim delom in za njo tudi plačal vse prispevke? S to rešitvijo bi profitiral tako državni proračun s povečano dohodnino in prispevki, profitirala bi pokojninska blagajna, profitirala bi zdravstvena zavarovalnica in tako naprej. V tem smislu nobene slabe rešitve ni. Ampak problem, ki ga vidim, je pa ta, da ste se očitno odločili, da mora pokojninska blagajna za nekoga, ki dela tri leta po upokojitvi za 40 % pokojnino ob plači in potem v naslednjih treh letih dobi še 20 % in ta v šestih letih namesto 72 pokojnin dobi izplačanih samo 50.

Zdaj pa izračunajte, za koliko prikrajšate vi svoje državljane v tem času. Istočasno pa naredite vse, da bi izboljšali pogoje za delavce iz tretjih držav, s katerimi je kup problemov, od združevanja družin, izobraževanja otrok, otroških dodatkov, stanovanjskih zadev in tako naprej, da ne govorim o problemu jezika in pa tudi v določenih primerih o problemu strokovne izobrazbe. Tu bi rad popolnoma in zelo nedvoumen odgovor. Zadnja akcija, ki se je zgodila, ko je prišlo do odtujitve ali pa, lahko celo rečemo, kraje domačih živali, me zanima, ali imate kje v proračunu predviden azil za GVŽ, za velike kmečke živali, ki jih bodo očitno aktivisti na veliko zaplenjali po po kmetijah in jih vodili v neka, ne vem, zavetišča ali pa klavnice, kaj pa vem, kam boste to vozili. Ali imate vi v proračunu postavko za izvajanje tega zakona o zaščiti živali? To se zna zdaj sprevreči v neko masovno histerijo po celi Sloveniji, od ovc, koz, krav, konj in tako naprej. Od kje boste to pokrivali? Naprej je problem, da v tem proračunu v veliki meri prelagate bremena na upokojence in pa tudi na socialne transferje in plače. plače. Kakršnokoli usklajevanje posamične kategorije pomeni, da se poruši sorazmerje z drugimi kategorijami, tako z zaposlenimi, če boste socialne transferje usklajevali, kot tudi s pokojninami. Tisti hip se vse poruši, če greste samo z eno kategorijo usklajevanja. In me zanima, res me zanima, kako boste ta projekt speljali, 70 speljali, 70 % povečanja socialnih transferjev glede na stopnjo inflacije ali pa življenjskih stroškov, ali pa na draginjo, kako bo to izgledalo potem pri pokojninah in kako bo to izgledalo potem pri plačah v vseh sektorjih. Ker če bodo se usklajevali samo socialni transferji, potem bo tistih, ki jim bo zmanjkalo volje za delati, več. To se pravi, se bo povečala stopnja nezaposlenosti, ker ljudje izračunajo, za 100 evrov razlike na mesec ne bo noben hodil v službo ali pa redkokdo, da bo ob tem izgubil še ostale socialne dodatke, ki jih lahko iztrži iz te države. Nihče ne bo hodil. Z ukrepom, ki ste ga sprejeli, s povišanjem minimalne plače ste že naredili eno tako neumnost, ker ste za 30 tisoč povečali število tistih na minimalni plači. tako je bilo. Če boste pogledali podatke, je tistih, ki so na minimalni plači 30 tisoč več, kot jih je bilo pred tem ukrepom. Zdaj pa samo vprašanje, ali je dovolj, da se spremeni samo minimalna plača, ali je treba tudi druge količnike spremeniti od minimalne plače naprej. Je dovolj, da se spremenijo samo socialni transferji, povečajo za 70 % inflacije ali je treba tudi še kakšne druge ukrepe sprejeti, da se drugod povečajo zadeve na 70 % inflacije? Glejte, to so temeljna vprašanja in na vsa ta vprašanja bi moral odgovoriti proračun. Ker če bo prišlo do usklajevanja plač v javnem sektorju z višine 70 %, pomeni to strahotno številko. Zaposlenih v tem sistemu je 150, 160 tisoč, če ne več, in to je nek pritisk na nekaj. Upokojencev je 400, 500 tisoč, drug problem.

Zdaj pa še mogoče stavek ali dva o prometni infrastrukturi in ostalih stvareh. Prej je državni sekretar dejal, gospod Rajh, da da pač imate v programu tako nastavljene te investicije, da bodo v vseh delih Slovenije ljudje živeli bolje. Tako približno je dejal. gledate proračun, so nekateri pomembni projekti po določenih predelih Slovenije povsem izpuščeni oziroma so zamaknjeni v daljno bodočnost. Prej sem celo povedal za primere, ko so podpisane pogodbe za izvajanje v letu 2024, jih ni niti v 2025 oziroma je mogoče od 2 milijonov za investicije 50 ali 60 tisoč, toliko, da je postavka živa. to so stvari, ki niso v redu. Nekje se pač zadeve kopičijo, imate tam desetine milijonov evrov, ki jih namenjate za javne razpise za razna opolnomočenja civilne družbe pa za preučevanje spolov in podobne zgodbe, desetine milijonov evrov. Na drugi strani imamo cel kup investicij, ki so narejene do polovice, do treh četrtin, pa ste se odločili, da jih ne boste zaključili. Kakšno gospodarno ravnanje je to? Potem, ko bomo šli pri amandmajih čez, bomo pač govorili točno o teh zadevah, kako in zakaj se je to zgodilo. Tu gre za, treba bi bilo nekaj 100 tisoč evrov, da bi se projekt zaključil, ampak ne, boljše je zadevo prekiniti pa čez dve leti pripeljati vso gradbeno mehanizacijo, kjer bodo pripravljalno-zaključna dela na novo skoraj dražja, kot je ostanek investicije. to so problemi, s katerimi se srečujemo, in treba je marsikaj narediti na tem področju. Pa še to, ne. Očitno so v tem proračunu več ali manj samo interventni ukrepi, preventivnih ukrepov tam, kjer pa ta hip ni bilo poplav ali so pa v manjšem obsegu ali pa ni bilo plazov, pa ni noter v proračunu. ta trenutek so težave recimo na Koroškem, zna pa se zgoditi, da bodo težave s poplavo tudi še kje drugje zato, ker niso določeni preventivni ukrepi izpeljani. In jaz mislim, da bi morali poleg teh stvari tudi načrtovati ukrepe za naprej. Kolega Černač je opozoril, da so bila določena sredstva iz evropskih sredstev rezervirana za določene projekte s področja sociale, zdravstva in tudi urejanja, bom rekel, elementarija oziroma teh zadev, pa so se prerazporedile za druge namene. In očitno se stvari režejo na vseh področjih, razen pri razpisih za civilno družbo teče to vse nemoteno. Opolnomočenja taka, drugačna, za proučevanje spolov, to sploh ni problema. Vsak resor ima nekaj razpisov vsako leto za razne take zadeve, ki z vidika varnosti ljudi, z vidika potreb ljudi, z vidika uporabe, funkcionalnosti, izboljšanja razmer ne pomenijo praktično popolnoma nič. nič. Predlagam, spoštovani predstavniki Vlade, gospod minister, da dobimo ali pa dobim na te stvari tudi kakšen odgovor v primernem času. Hvala lepa. dvorane/ Gospod Sajovic, vi še niste razpravljali v tem krogu pri tej točki, tako da ne morete dobiti replike. Dobi pa besedo gospod Jožef Horvat, ki je naslednji prijavljen. JOŽEF Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, državna sekretarka. Hvala, ker vztrajate pri naši razpravi. Kolega Anže Logar je dobro razkril, zakaj takšne različne ocene proračunskih dokumentov za letošnje leto, na eni strani Evropska komisija, na drugi strani zelo kritičen Fiskalni svet. Povedal je razlog. Jaz bom zadevo osvetlil z drugega zornega kota. Mi imamo Zakon o fiskalnem pravilu, ki je izvedbeni akt ustavnih določb oziroma, če hočete, meddržavne pogodbe, ki smo jo podpisali leta 2012 in leta 2013 jo je ratificiral Državni zbor. Zakon o fiskalnem pravilu svetu je tisti, ki je naredil Fiskalni svet. In v Zakonu o fiskalnem pravilu tudi piše, kakšna so orodja in naloge Fiskalnega sveta. Imate v 3. členu dejansko določbe, mislim, da je podnaslov Izvajanje srednjeročne uravnoteženosti, in tam imate notri eno zanimivo formulo, vstavite podatke, treba je pač nekaj časa, malo potrpljenja in bo šlo. Sam to formulo zelo dobro poznam, ker sva jo na nekaj sestankih usklajevala s takratnim ministrom za finance dr. Dušanom Mramorjem. Mi smo si prizadevali za tako imenovano švicarsko formulo, on je vztrajal pri svoji, ki ji je nazadnje dal ime evropska formula. Meni je Evropa blizu in sem rekel, okej, naj bo. In sem jo potem tudi šel preverjati z matematičnim odvodom.

In ko sem ugotovil, da ima ta njegova evropska formula pravzaprav enake učinke kot švicarska, smo potem mi v poslanski skupini pristali. Po kakšnih kriterijih obravnava proračunske dokumente Evropska komisija, boste pa sami prebrali, da ne bom zdaj koga v slabo voljo spravljal, ker je pač tudi zahtevna tema. Jaz bi si želel, da namesto teh udarcev pod pas, ki jih tukaj poslušam, in seveda kdorsigabodi me tudi ne more prizadeti, sem že dovolj star,

efektivnega trajanja tega mandata, bi si res želel, da bi dobil končno odgovor na vprašanje, kakšna bo ekonomska politika oziroma kakšna je ekonomska politika te vlade. Ključno vprašanje, ki bi si ga tukaj morali zastaviti v teh maratonskih razpravah, je, kako povečati produktivnost v naši državi. Prepričan sem, da se bo s tem strinjal tudi gospod minister, ker je bil v gospodarstvu in razume, kaj to je.

akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ta je iz decembra 2020. Boljšega nimamo, čakali pa smo ga pravzaprav vse od slovenske osamosvojitve. Preberite si, pa ne boste vzdihovali. Zakaj o tem govorim? Zato ker nas je k temu napotil prav vaš predsednik dr. Robert Golob še pred volitvami, ki je povedal, da je potrebno dodano vrednost dvigniti na 100 tisoč evrov po zaposlenem. Ta akt in tudi Gospodarska zbornica Slovenije ima cilj v letu 2025 postaviti dodano vrednost na zaposlenega na 60 tisoč, ampak vidim, da vam to ne diši, kar pomeni, da je produktivnost za vas irelevantna, kar pa tudi pomeni, da boste s tem razočarali gospoda ministra. Kar zadeva konkurenčnost in atraktivnost poslovnega okolja – seveda so glede konkurence, glede konkurenčnosti pravzaprav v prvi vrsti odgovorne in si zanj prizadevajo korporacije, podjetja, vedno močnejšo vlogo pri tem pa imajo države. Države so tiste, ki definirajo poslovno okolje. Države so tiste, ki se odločijo, ali želijo imeti atraktivno konkurenčno poslovno okolje ali pa takšno, ki odganja tuje investicije oziroma duši domače domače gospodarstvo. Še enkrat. Sem zadovoljen, da bo država pomagala, ja, tudi pomembni investiciji Sandoza v Lendavi, ampak glavni izziv za to investicijo, ki se je očitno vsi, predvsem pomurski poslanci, veselimo, pa je izgradnja ekosistema, ki bo visokošolski center popeljal naprej. Tukaj so gotovo največji izziv, kot sem že v prejšnji razpravi povedal, kadri. Niti vsa Slovenija, vsa Slovenija trenutno nima dovolj kadra za potrebe te investicije. tukaj, gospod minister, prej ste omenili vašega kolega, ki je – kako že? Pozitivno tečen. Vas lepo prosim, da mu položite na srce nalogo, da je treba tudi v mariborski univerzi zgraditi fakulteto za farmacijo. Drugače ne bo šlo, ne bo šlo. Vemo, kakšno je število diplomantov na letni ravni, da pridemo do 300, ni šans. In seveda, ko govorimo o denarju, vsi ste govorili o transparentni porabi. Seveda, kdo pa tega ne zahteva? In ena takšna zadeva, ki mi je slučajno prišla pod roke ta trenutek, pa jo vsi poznamo in spada v rubriko Saj ni res, pa je. Medtem ko država gospodarstvu nalaga nov birokratski nesmisel z obveznim evidentiranjem delovnega časa, po domače štempljanjem, enemu od ključnih kršiteljev, zaradi katerega je bil ta zakon sprejet, namenja davkoplačevalski denar, država namreč, in ga ohranja pri življenju. Na eni strani govorimo o novodobnem suženjstvu, ki ga je treba izkoreniniti, se strinjam, na drugi strani pa tak poslovni model financiramo. In tu smo. Saj ni res, pa je. Racionalno trošenje. Danes je tudi potekel rok za izdobavo 13 tisoč računalnikov. To obravnava Komisija za nadzor javnih financ. Ministrstvo, ki ga vodi gospod Felda, teh računalnikov do tega trenutka pravzaprav noče imeti, razen pod določenimi pogoji, ki jim pa ministrica Stojmenova Duh še ni zadostila. Prav tako tudi z ministrstva Luke Mesca sporočajo, da bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpis šele objavil. Govorimo o prihodnjiku. Kako dolgo bo gospa ministrica še sedela na svojem stolčku, ne vem. In zdaj še zaključujem z vprašanjem. Danes je, kolikor berem, berem, jedrska energija zmagala v Evropskem parlamentu. Govorim seveda o aktu o neto ničelni industriji. Poslanci so potrdili dejstvo, da je jedrska energija pravzaprav ekvivalentna obnovljivim virom energije, beri tudi sončni energiji. 456 jih je bilo za, 153 je bilo proti, med njimi polovica Zelenih, ti so propadli. In zdaj me zanima, gospod minister, ker preprosto ne najdem v proračunskih dokumentih za leto 2025, ali kje, na kateri postavki in koliko denarja namenjamo za pripravo projektov, ne še za gradnjo, za NEK2? To je torej zdaj, kar zadeva slovensko energetiko, po naši oceni, po oceni Nove Slovenije ključna investicija in bi želel videti tudi v proračunu, kako resno ta vlada misli s tem projektom. Se vam v naprej zahvaljujem za vaše odgovore na moja vprašanja. Hvala. S tem smo izčrpali seznam razpravljavcev v tem krogu. Jutri bo ponovno odprta možnost za razpravo pri splošnem delu Dopolnjenega predloga proračuna. S tem prekinjam to točko in 14. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala za potrpežljivost! Hvala